„Единно разрешение за пребиваване и работа“ могат да получат чужденци, които отговарят на условията за получаване на достъп до пазара на труда съгласно българското законодателство и притежават виза по чл. 15, ал. 1 или разрешение за пребиваване, издадено в съответствие с Регламент (ЕО) № 1030/2002. (2) Разрешението по ал. 1 се издава за срок от три години, а когато срокът на трудовия договор е по-кратък от три години, разрешението се издава за срока на продължителността на договора. (3) Не се изисква чужденецът с разрешено право на пребиваване в страната при първоначално кандидатстване за разрешение по ал. 1 да е извън територията на Република България. Не се изисква чужденецът да е извън територията на Република България и при последващо кандидатстване за разрешение по ал. 1. (4) Заявление за издаване на разрешение по ал. 1 по ал. 1 се подава в дирекция „Миграция“ или в отдел/сектор/група „Миграция“ при областните дирекции на Министерството на вътрешните работи от работодателя или упълномощено от него лице или лично от чужденеца, когато има разрешение за продължително пребиваване, като заявлението се подписва и от работодателя. Когато чужденецът има разрешение за продължително пребиваване, срокът за подаване на заявлението е до два месеца преди изтичане на пребиваването му. При подаването на заявлението на заявителя се предоставя информация относно всички документи, необходими за получаване на разрешението, включително за произтичащите от него права и задължения за чужденеца. (5) Заявлението се подава по образец съгласно правилника за прилагане на закона, в което се посочва електронен адрес за кореспонденция и към което се прилага: 1. копие на паспорт или заместващ го документ със страниците на снимката и личните данни на чужденеца; 2. свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът, или от държавата на обичайното му пребиваване – при първоначално подаване на заявление за издаване на разрешение по ал. 1;

представя копия от обяви в местни и национални средства за масова информация и интернет; в) мотивира отказа си да наеме български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария или налице по чл. 9, ал. 1, т. 2 – 6 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, което отговаря на посочените в обявата изисквания; 5. документи за образование, специалност, правоспособност, професионална квалификация и опит на чужденеца, легализирани по съответния ред, придружени със заверен превод на български език и съответстващи на изискванията за заемане на длъжността, посочени от работодателя при обявяване на свободното работно място, съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. г. – при първоначално подаване на заявление за издаване на разрешение по ал. 1; 6. справка-декларация от работодателя за наетите по трудово правоотношение чужденци, с посочени имена по паспорт, дата на раждане, гражданство, основание и срок за пребиваване; 7. справка-декларация, подписана от работодателя за средносписъчната численост на наетите по трудово правоотношение в предходните 12 месеца, посочени по месеци: а) български граждани, граждани на държава – членка на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и на Конфедерация Швейцария, включително с разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България и членовете на техните семейства; б) чужденци с предоставено право на убежище или с предоставена международна закрила в Република България по реда на Закона за убежището и бежанците и на членовете на техните семейства; в) чужденци, за които е предвидена заетост съгласно международен договор, по който Република България е страна; г) чужденци, които са членове на семейство на български граждани; д) чужденци, които са членове на семейство на гражданин на държава – членка на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, които по силата на сключени международни договори с Европейския съюз имат право на свободно движение; 8. декларация от работодателя, че са спазени условията на труд и заплащане и че те не са по-неблагоприятни от условията за българските граждани за съответната категория труд труд – при първоначално подаване на заявление за издаване на разрешение по ал. 1; 9. заверено от работодателя копие на сключен срочен трудов договор, за длъжност с код по Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г., подписан от страните и влизащ в сила от датата на издаване на документа за пребиваване на работника – чужденец, и копие от длъжностната характеристика, когато е неразделна част от договора; 10. документ, че са изпълнени условията за упражняване на професия, включена в Списъка на регулираните професии в Република България по чл. 3 от Закона за признаване на професионални квалификации; 11.

които се изискват съгласно българското законодателство за заемане на посочената от работодателя длъжност. (6) Професионалните умения и опит на чужденеца се удостоверяват с документ за трудов стаж, издаден от компетентен орган на съответната държава, в който са посочени работодателят, трудовият и професионалният стаж за заеманата длъжност. Изискването за представяне на документи по ал. 5, т. 5 и 7 не се прилага за: 1. чужденци, чиято заетост произтича от изпълнението на международни договори, по които Република България е страна; 2. гост-преподаватели, лектори и учители в български висши и средни училища с решение съответно на академичните съвети на висшите училища и на регионалните управления на образованието; 3. артисти-изпълнители по смисъла на чл. 74 от Закона за авторското право и сродните му права с доказана професионална компетентност – след потвърден от Министерството на културата интерес от наемането им;

и умения. (7) Когато за упражняването на професията и дейността се изисква призната от български орган правоспособност, издадено разрешение или лиценз, към заявлението по ал. 4 се прилага: 1. документ, документ, издаден на основание чл. 213, ал. 4, т. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование – за преподавателите в училища; 2. лиценз, издаден от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или оправомощен от него заместник изпълнителен директор – за хазартна дейност; 3. удостоверение от съответната спортна федерация и национална спортна организация, че чужденецът има статут на професионален състезател съгласно изискванията на международната федерация по съответния вид спорт, притежава особени лични качества и висока степен на професионални умения и са налице основанията да бъде основанията да бъде картотекиран в съответната спортна федерация или спортен клуб – за спортисти и треньори; 4. копие от спортната лицензия, издадена от министъра на младежта и спорта, или удостоверение от съответната лицензирана спортна федерация или национална спортна организация – за спортисти и треньори; 5. документ, издаден от Министерството на културата, за наличие на интерес от наемането на чужденци

с документите се изпращат и в оригинал. В срока по изречение второ отдел/сектор/група „Миграция“ извършва проверка, когато са налице основателни съмнения, че чужденецът няма да че чужденецът няма да живее на декларирания от него адрес, като протоколът от проверката се изпраща заедно със заявлението. (9) Дирекция „Миграция“ извършва проверка на постъпилите документи, като при липса на документ, както и при необходимост от представяне на допълнителни документи по ал. 5 – 7 уведомява по електронен път заявителя за тези обстоятелства и определя 7-дневен срок за отстраняване на нередовностите. (10) Когато в срока по ал. 9 документите не бъдат представени, директорът на дирекция „Миграция“ или оправомощено от него от него длъжностно лице прекратява производството по издаване на разрешение по ал. 1. (11) Дирекция „Миграция“ изпраща по електронен път на Агенцията по заетостта заявленията, по които производството не е прекратено съгласно ал. 10, заедно с приложените документи, в 14-дневен срок от подаване на заявлението, като документите по ал. 5, т. 5 се изпращат и в оригинал. Когато чужденецът има продължително пребиваване на територията на Република България, към заявлението се прилага и справка за разрешеното му право на пребиваване. Заявленията и приложените документи се изпращат по електронен път и на Държавна агенция „Национална сигурност“, която в срок до 14 дни изпраща писмено становище по чл. 41, ал. 1, 1, т. 2 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, когато лицето е на територията на страната, а в случаите по ал. 15, в срок до 10 дни след даване на становище по заявлението за виза по чл. 15, ал. 1. ал. 1. (12) В срок до 15 дни от постъпване на преписка по ал. 11 Агенцията по заетостта изпраща по електронен път на дирекция „Миграция“ писмено становище на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта относно наличието или липса на основание за предоставяне на достъп до пазара на труда, като при нередовности в документите, както и при необходимост от предоставяне на допълнителни документи от заявителя Агенцията по заетостта уведомява дирекция „Миграция“ и този срок спира да тече до получаване на документите или до отстраняване на нередовностите. Дирекция „Миграция“ уведомява по електронен

и уведомява Агенцията по заетостта. (12) Когато заявлението по ал. 5 е подадено от работодател или упълномощено от него лице, дирекция „Миграция“ изпраща по електронен път на работодателя съобщение в тридневен срок от постъпването на положителни становища по ал. 8 и 9, в което се посочва, че

Работодателят уведомява чужденеца за съобщението по ал. 12, като в срок до 20 дни от изпращане на съобщението по ал. 12 до работодателя чужденецът трябва да предприеме действия по подаване на заявление за издаване на виза по чл. 15, ал. 1. В случаите на отказ за издаване на виза по чл. 15, ал. 1 дирекция „Консулски отношения“ при Министерството на външните работи уведомява дирекция „Миграция“ и Държавна агенция „Национална сигурност“. В 7-дневен срок от влизането на територията на Република България с виза по чл. 15, ал. 1 чужденецът се явява лично в дирекция „Миграция“ или в отдел/сектор/група „Миграция“ при областните дирекции на Министерството на вътрешните работи и прилага към заявлението по ал. 7 копие

когато не е осигурен по Закона за здравното осигуряване. Когато в срока по изречение първо документите не бъдат представени, директорът на дирекция „Миграция“ или оправомощено от него длъжностно лице прекратява производството по издаване на разрешение по ал. 1.

издаването на разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Единно разрешение за пребиваване и работа“ в срок до три дни от представянето на документите по ал. 16. След издаване на разрешението се издава документ съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1030/2002, като в полето „тип разрешение“ се отбелязва „единно разрешение за пребиваване и работа“. (18) Процедурата по издаване на разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Единно разрешение за пребиваване и работа“ не може да бъде по-дълга от два месеца, като при фактическа и правна сложност този срок може да бъде продължен с два месеца. В рамките на процедурата заявителят или упълномощено от него лице може да се откаже от подаденото заявление по ал. 4, което е основание за прекратяване на производството. (19) Работодателят уведомява дирекция „Миграция“ за всяка промяна, която засяга критериите за приемане, настъпила в хода на процедурата за кандидатстване, и за прекратяване на трудовото правоотношение с чужденеца, в тридневен срок от датата

Благодаря, господин Ципов. Достойно се справихте с Вашата част от Доклада. За нас беше удоволствие!

„Чл. 24к. (1) Разрешение за продължително пребиваване с цел заетост като сезонен работник може да получи чужденец, който отговаря на условията за получаване на достъп до пазара на труда съгласно българското законодателство и притежава виза по чл. 15, ал. 1. (2) При кандидатстване за разрешението по ал. 1 чужденецът трябва да пребивава извън територията на Република България. (3) Разрешението по ал. 1 се издава за срока на трудовия договор, но не по-малко от 90 дни и не повече от 9 месеца в рамките на всеки период от 12 месеца. Разрешението може да бъде удължено еднократно в рамките на периода от 9 месеца при продължаване продължаване на трудовия договор при същия работодател или при смяна на работодателя. (4) Когато разрешението по ал. 1 изтича, докато е в ход процедура за продължаване или подновяване, чужденецът има право да пребивава на територията на докато бъде взето решение по заявлението, при условие че то е било подадено в рамките на срока на валидност на разрешението по ал. 1 и не е изтекъл максималният срок по ал. 3.

Дирекция „Миграция“ или отдел/сектор/група „Миграция“ при областните дирекции на Министерството на вътрешните работи предоставят информация относно всички документи, необходими за получаване на разрешение за продължително пребиваване с цел заетост като сезонни работници, включително за произтичащите от него права и задължения за чужденеца. (7) За издаване на разрешението по ал. 1 работодателят или упълномощено от него лице подава писмено заявление в дирекция „Миграция“ или в отдел/сектор/група „Миграция“ при областните дирекции на Министерството на вътрешните работи. (8) Заявлението по ал. 7 се подава по образец, съгласно правилника за прилагане на закона, в което се посочва електронен адрес за кореспонденция и към което се прилага: 1. копие на копие на редовен паспорт или заместващ го документ със страниците на снимката и личните данни; паспортът или заместващият го документ трябва да са издадени през последните 10 години и срокът им на валидност да обхваща най-малко срока на валидност на разрешението по ал. 1; 1; 2. декларация от работодателя, че на чужденеца е осигурено подходящо, отговарящо на всички изисквания за безопасност и здраве, жилище до изтичане срока на договора или други доказателства за осигурено жилище; 3. документи за образование, специалност, правоспособност, професионална квалификация и опит на чужденеца, легализирани по съответния ред, придружени със заверен от нотариус или от дирекция „Консулски отношения“ на Министерството на външните работи превод на български език и съответстващи на изискванията за заемане на длъжността, посочени от работодателя при обявяване на свободното работно място, съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.; 4. г.; 4. декларация от работодателя, че са спазени условията на труд и заплащане и че те не са по-неблагоприятни от условията за българските граждани за съответната категория труд; заверено от работодателя копие на срочен трудов договор, сключен по условията на българското законодателство, за длъжност с код по Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г., подписан от страните и влизащ в сила от датата на издаване на документа за пребиваване на чужденеца, и копие от длъжностната характеристика, когато е неразделна част от договора; документ, че са изпълнени условията за упражняване на професия, включена в Списъка на регулираните професии в Република България по чл. 3 от Закона за признаване на професионални квалификации; 7. документ, от който е видно, че работодателят упражнява дейност в икономическите сектори, включени в Списъка на икономическите сектори по чл. 25 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност; 8. други документи, които се изискват съгласно българското законодателство за заемане на посочената от работодателя длъжност, когато такива са необходими. (9) Когато заявлението по ал. 7 е подадено в отдел/сектор/група „Миграция“ при областните дирекции на Министерството на вътрешните работи, то, заедно с приложените към него документи, се изпраща незабавно по електронен път на дирекция „Миграция“ и на като заявлението с приложените документи се изпращат в тридневен срок и в оригинал, придружени от документ за проверка на адреса, ако са налице съмнения, че чужденецът няма да живее на посочения адрес. адрес. (10) Дирекция „Миграция“ извършва проверка на постъпилите документи, като при липса на документ, както и при необходимост от представяне на допълнителни документи по ал. 8 уведомява по електронен път заявителя за тези обстоятелства и определя 7-дневен срок за отстраняване на нередовностите. Когато в срока по ал. 10 документите не бъдат представени, директорът на дирекция „Миграция“ или оправомощено от него длъжностно лице прекратява производството по издаване на разрешение по ал. 1.

производството не е прекратено, и приложените към тях документи в 14-дневен срок от подаване на заявлението, като документите по ал. 8, т. 3 се изпращат и в оригинал. При кандидатстване за продължаване продължаване на сезонната заетост към заявлението се прилага и справка за разрешеното право на пребиваване на чужденеца на територията на Република България. Заявлението и приложените документи се изпращат по електронен път и на Държавна агенция „Национална сигурност“,

е на територията на страната, а в случаите по ал. 13, в срок до 10 дни след даване на становище по заявлението за виза по чл. 15, ал. 1. чл. 15, ал. 1. (10) Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта изпраща по електронен път на дирекция „Миграция“ писмено становище относно наличието или липса на основание за предоставяне на достъп до пазара на труда за 10 дни от получаване на заявлението в Агенцията по заетостта. В случаите по ал. 5 този срок е 5-дневен. (14) При констатирани нередовности нередовности в документите, както и при необходимост от представяне на допълнителни документи от заявителя Агенцията по заетостта уведомява в 7 дневен срок по електронен път дирекция „Миграция“. Срокът по ал. 13 спира да тече до отстраняване на нередовностите или до получаване на изискваните документи. (15) Дирекция „Миграция“ уведомява по електронен път заявителя за обстоятелствата по ал. 14 и определя 7-дневен срок за отстраняване на нередовностите или за представяне на изискваните документи. Когато в срока по изречение

прекратява производството по издаване на разрешението по ал. 1 и уведомява Агенцията по заетостта. (16) Дирекция „Миграция“ изпраща по електронен път на работодателя съобщение в тридневен срок от постъпването на положителни становища по ал. 12 и 13, в което в което се посочва, че за чужденеца са налице основания за предоставяне на достъп до пазара на труда. Съобщението се изпраща и до дирекция „Консулски отношения“ при Министерството на външните работи. (17) Работодателят уведомява чужденеца за съобщението по ал. 16, като в срок до 20 дни от изпращане на съобщението по ал. 16 до работодателя чужденецът трябва да предприеме действия по подаване на заявление за издаване на виза по чл. 15, ал. 1. В случаите на отказ за издаване на виза по чл. 15, ал. 1 дирекция „Консулски отношения“ при Министерството на външните работи уведомява дирекция „Миграция“. 7-дневен срок от влизането на територията на Република България с виза по чл. 15, ал. 1 чужденецът се явява лично в дирекция „Миграция“ или в отдел/сектор/група „Миграция“ при областните дирекции на Министерството на вътрешните работи и прилага към заявлението по ал. 7 копие от паспорта си, съдържащо страницата с положената виза, и задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на Република България за целия срок на пребиваване, когато не е осигурен по Закона за здравното осигуряване. по изречение първо документите не бъдат представени, директорът на дирекция „Миграция“ или оправомощено от него длъжностно лице прекратява производството по издаване на разрешение по ал. 1. ал. 1. (19) Директорът на дирекция „Миграция“ или оправомощено от него длъжностно лице издава или отказва издаването на разрешение за продължително пребиваване с цел заетост като сезонен работник в срок до три дни от представянето на документите по ал. 18. (20) След издаване на разрешение за продължително пребиваване с цел заетост като сезонен работник се издава документ от дирекция „Миграция“ или отдел/сектори/групи „Миграция“ при Столична дирекция на вътрешните работи или областните дирекции

При смяна на работодател и след представяне на становище от Агенцията по заетостта при спазване на условията, предвидени в ал. 7 – 15, се издава ново разрешение за продължително пребиваване с цел заетост като сезонен работник и документ съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1030/2002 със срок на валидност до срока на първоначално издаденото. (21) Работодателят уведомява дирекция „Миграция“ за прекратяване на трудовото правоотношение с чужденеца в тридневен срок от датата на прекратяване на заетостта. (22) Процедурата по издаване на разрешение за продължително пребиваване с цел заетост като сезонен работник не може да бъде по-дълга от два месеца. (23) До приключване на производството работодателят или упълномощено от него лице може да се откаже от подаденото заявление, което е основание за прекратяване на производството. (24) Когато заявлението за издаване на разрешение по ал. 1 бъде отхвърлено по вина на работодателя, той дължи на чужденеца обезщетение съгласно българското законодателство. (25) За решенията, взети въз основа

1, т. 1 – 3, както и когато разкриването на данните и обстоятелствата, въз основа на които е взето решението, засягат или биха могли да засегнат непосредствено външната политика и международните отношения на Република България или националната сигурност, се посочват в отделен документ, изготвен от съответните компетентни органи.

Да. Откривам разискванията по параграфи от 12 до 15 включително, които получават нова номерация от 11 до 14. Има ли изказвания? Не виждам. Подлагам на гласуване текстовете на параграфи 12 и 13 в редакция на Комисията, които получават нова номерация 11 и 12;

Продължаваме с § 16, уважаеми народни представители. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16. който става § 15: „§ 15.

могат да получат чужденци, които отговарят на условията за упражняване на висококвалифицирана заетост съгласно българското законодателство и притежават виза по чл. 15, ал. 1 или разрешение за продължително пребиваване в Република България. (2) Разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС“ се издава за срок до 4 години. Когато срокът на трудовия договор е по-кратък, разрешението се издава за срока на договора, удължен с три месеца, като може да се подновява при наличие на основания за преиздаването

от работодателя или упълномощено от него лице или лично от чужденеца, когато има разрешение за продължително пребиваване на територията на Република България, като заявлението се подписва и от работодателя. Когато чужденецът има разрешение за продължително пребиваване, срокът за подаване на заявлението е до 60 дни преди изтичане на пребиваването му. (4) Дирекция „Миграция“ или отдел/сектор/група „Миграция“ при областните дирекции на Министерството на вътрешните работи предоставят информация относно всички документи, необходими за получаване на разрешението, включително за произтичащите от него права и задължения за чужденеца. (5) Заявлението се подава по образец съгласно правилника за прилагане на закона, в което се посочва електронен адрес за кореспонденция и към което се прилага: 1. копие на копие на паспорт или заместващ го документ със страниците на снимката и личните данни на чужденеца; 2. свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът, или от държавата на обичайното му пребиваване – при първоначално подаване на заявление за издаване на разрешение

б) мотивира отказа си да наеме български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария или на лице по чл. 9, ал. 1, т. от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, което отговаря на посочените в обявата изисквания; 5. документи за образование, специалност, правоспособност, професионална квалификация и опит на работника съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.; 6. декларация от работодателя, че са спазени условията на труд и заплащане и че те не са по-неблагоприятни от условията за българските граждани за съответната категория труд – при първоначално подаване на заявление; 7. заверено от работодателя копие на срочен трудов договор, сключен по условията на българското законодателство, за длъжност с код по Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г., подписан от страните и влизащ в сила от датата на издаване на документа за пребиваване на работника чужденец, и копие от длъжностната характеристика, когато е неразделна част от договора; 8. документ, че са изпълнени условията за упражняване на професия, включена в Списъка на регулираните професии в Република България по чл. 3 от Закона за признаване на професионални квалификации; 9.

други документи, които се изискват съгласно българското законодателство за заемане на посочената от работодателя длъжност, когато такива са необходими. (6) Когато заявлението по ал. 5 е подадено в отдел/сектор/група „Миграция“ при областните дирекции на Министерството на вътрешните работи, то, заедно с

и в оригинал, придружени от документ за проверка на адреса, ако са налице съмнения, че чужденецът няма да живее на посочения адрес. (8) Дирекция „Миграция“ извършва проверка на документите по ал. като при липса на документ, както и при необходимост от предоставяне на допълнителни документи уведомява по електронен път заявителя за тези обстоятелства и определя 7-дневен срок за предоставяне на документите. Когато в определения срок документите не бъдат представени, директорът на дирекция „Миграция“ или оправомощено от него длъжностно лице прекратява производството по издаване на разрешение за продължително пребиваване на лице, преместено при Дирекция „Миграция“ изпраща по електронен път на Агенцията по заетостта заявленията по ал. 6, по които производството не е прекратено, и приложените към тях документи, в 14-дневен срок от подаване на заявлението, като документите по ал. 6, т. 5, 8, 9 и 10 се изпращат в оригинал. Когато чужденецът има разрешено продължително пребиваване на територията на Република България, към заявлението се прилага и справка за разрешеното му право на пребиваване. Не се изисква чужденецът с разрешено право на продължително пребиваване в страната

по чл. 15, ал. 1. (9) Изпълнителният директор на Агенция по заетостта изпраща по електронен път на дирекция „Миграция“ писмено становище относно наличието или липса на основание за упражняване на висококвалифицирана заетост в срок до 14 дни от получаване на заявлението в Агенцията по заетостта. (10) При констатирани нередовности в документите, както и при необходимост от предоставяне на допълнителни документи от заявителя Агенцията по заетостта в срок до 7 дни уведомява по електронен път дирекция „Миграция“. Срокът по по ал. 9 спира да тече до получаване на изискваните документи. (11) Дирекция „Миграция“ уведомява по електронен път заявителя за обстоятелствата по ал. 10 и определя 7-дневен срок за отстраняване на нередовностите или за представяне на изискваните документи. Когато в определения срок нередовностите не бъдат отстранени или документите не бъдат представени, директорът на дирекция „Миграция“ или оправомощено от него длъжностно лице прекратява производството по издаване на разрешение по ал. 1 и уведомява Агенцията по заетостта. (12) Когато заявлението по ал. 5 е подадено от работодател или упълномощено от него лице, дирекция „Миграция“ изпраща по електронен път на работодателя съобщение в тридневен срок от постъпването на положителни становища становища по ал. 8 и 9, в което се посочва, че за чужденеца са налице основания за упражняване на висококвалифицирана заетост. Съобщението се изпраща и до дирекция „Консулски отношения“ при Министерството на външните работи. (13) Работодателят уведомява чужденеца за съобщението по ал. 12, като в срок до 20 дни от изпращане на съобщението по ал. 12 до работодателя чужденецът трябва да предприеме действия по подаване на заявление за издаване на виза по чл. 15, ал. 1.

в 7-дневен срок след влизането си се явява лично в дирекция „Миграция“ или в отдел/сектор/група „Миграция“ при областните дирекции на Министерството на вътрешните работи и прилага към заявлението по ал. 5 копие от паспорта си, съдържащо страницата с положената виза, и задължителна медицинска застраховка,

прекратява производството по издаване на разрешението за продължително пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС“. (15) Директорът на дирекция „Миграция“ или оправомощено от него длъжностно лице издава или отказва издаването на разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС“ в срок до три дни от представянето на документите по ал. 14, когато заявлението е подадено от работодателя или упълномощено от него лице. (16) Директорът на дирекция „Миграция“

на ЕС“ в срок до 60 дни от подаване на заявлението, когато чужденецът е с разрешено право на продължително пребиваване на територията на Република При правна и фактическа сложност срокът за разглеждане на заявлението може да бъде удължен с още един месец, за което писмено се уведомява работодателят или чужденецът. При необходимост се изисква да се представят документи и информация в 14-дневен срок от получаване на уведомлението. Когато допълнителните документи и информация не бъдат предоставени в посочения срок, производството по издаване на разрешение по ал. 1 се прекратява. След издаване на разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС“ се издава документ съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1030/2002, като в полето „тип разрешение” се отбелязва „Синя карта на ЕС“. При смяна на работодател се прилагат ал. 5 – 11, 16 и 17, като след представяне на писмено становище от Агенцията по заетостта се издава разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС“. (19) Процедурата по издаване на разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС“ не може да бъде по-дълга от три месеца. (20) Работодателят уведомява дирекция „Миграция“ за прекратяване на трудовото правоотношение с чужденеца в тридневен срок от датата на прекратяване на заетостта. (21) Разрешение по ал. 1 не се издава на чужденци, получили право на продължително пребиваване на основание чл. 24м, както и на членове на семейството на граждани на Европейския съюз, които са упражнявали или упражняват правото си на свободно движение на територията на Европейския съюз са получили право на пребиваване по реда на Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства. (22) За решенията, взети въз основа на заявлението, работодателят и чужденецът се уведомяват писмено по реда на

така: „Чл. 33н. (1) През първите две години на висококвалифицирана заетост притежателят на „Синя карта на ЕС“ може да упражнява дейности, отговарящи на условията,

чл. 33к. (3) Когато остане без работа, притежателят на „Синя карта на ЕС“ има право в рамките на три месеца да търси и да започне работа, след като се е регистрирал в Агенцията по заетостта в срок от 7 работни дни и може да ползва посреднически услуги за заетост съгласно Закона за насърчаване на заетостта. (4) Периодът Периодът на безработица не е основание директорът на дирекция „Миграция“ или оправомощено от него длъжностно лице да отнеме „Синя карта на ЕС“ или да издаде отказ за продължаване срока на пребиваване на притежателя й, когато периодът на безработица не превишава три последователни месеца или когато не възникне повече от веднъж

Когато притежателят на „Синя карта на ЕС“ не е спазил изискванията на ал. 1, 2 и 5, както и когато е ползвал правата си по ал. 3 и не е започнал работа, директорът на дирекция „Миграция“ или оправомощено от него длъжностно лице отнема или отказва подновяването на „Синя карта на ЕС“.“ Параграф 1

§ 18: „§ 18. Член 33о се изменя така: „Чл. 33о. (1) Членовете на семейството на притежател на „Синя карта на ЕС“ могат да получат разрешение за продължително пребиваване със срок на валидност, съответен на срока на пребиваване на притежателя на „Синя карта на ЕС“, доколкото срокът на валидност на паспорта или заместващия го документ позволява това. За издаване на разрешение за пребиваване на членовете на семейството трябва да бъдат изпълнени изискванията на чл. 24, ал. 2. (2) Когато семейството на притежателя на „Синя карта на ЕС“ не се е събрало в първата държава членка, се прилага процедурата по събиране на семейство, определена с правилника за прилагане на закона. (3) За издаване на разрешение за продължително пребиваване на членове на семейството на притежателя на „Синя карта на ЕС“ чужденецът, притежаващ виза по чл. 15, ал. 1, подава лично в дирекция „Миграция“ или в отдел/сектор/група „Миграция“ при областните дирекции на Министерството на вътрешните работи заявление по образец, съгласно правилника за прилагане на закона, към което прилага: 1. копие на редовен паспорт или заместващ го документ със страниците на снимката и личните данни, визата по чл. 15, ал. 1, когато такава се изисква, и печата за последното влизане в страната; за сверяване автентичността на копието се представя и оригиналът на паспорта или заместващия го документ; 2. удостоверение за брак или удостоверение за раждане; 3. медицински документи за наличието на сериозни здравословни причини в случаите по чл. 2, ал.

без да се прибягва до системата за социално подпомагане, в размер, не по-малък от минималната месечна работна заплата или минималната пенсия за страната за срока на пребиваване. (3) За установяване на фактите и обстоятелствата по чл. 26, ал. 4 дирекция „Миграция“ или отдел/сектор/група „Миграция“ при областните дирекции на Министерството на вътрешните работи изготвят мотивирано становище, което се прилага към заявлението за издаване на разрешение по ал. 1. ал. 1. (5) Заявлението по ал. 3 се подава не по-късно от 14 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване на чужденеца на територията на Република България. Заявлението се разглежда и решава в срок до 14 дни. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи или информация този срок може да бъде удължен за което чужденецът се уведомява писмено, като му се указва, че необходимите документи и информация следва да бъдат представени в 14-дневен срок. Когато в определения срок допълнителните документи и информация не бъдат представени, директорът на дирекция „Миграция“ или оправомощено от него длъжностно лице прекратява производството по издаване на разрешение разрешение по ал. 1. (6) Директорът на дирекция „Миграция“ или оправомощено от него длъжностно лице издава или отказва издаването на разрешение за продължително пребиваване по ал. 1. За взетите решения въз основа на заявлението по ал. 3 чужденецът се уведомява писмено по реда на Административнопроцесуалния кодекс. (7) Когато притежателят на „Синя карта на ЕС“, издадена в друга държава членка, се премести в Република България съгласно чл. 33л, ал. 1 и когато семейството му вече се е събрало в тази държава членка, на членовете на неговото семейство се разрешава да го придружат или да се присъединят към него. Когато срокът на валидност на притежаваното от тях разрешение за пребиваване изтече, докато се вземе решение по заявлението им се издава разрешение за временно пребиваване. (8) За получаване на разрешение за продължително пребиваване като член на семейството на притежател на „Синя карта на ЕС“ в случаите по ал. 7, членът на семейството подава в дирекция „Миграция“ или в отдел/сектор/група „Миграция“ при областните дирекции на Министерството на вътрешните работи заявление по образец съгласно правилника за прилагане на закона, към което прилага: 1. копие на копие на редовен паспорт или заместващ го документ със страниците на снимката, личните данни и печата за последното влизане в страната; за сверяване автентичността на копието се представя и оригиналът на паспорта или заместващия го документ; 2. доказателства, че са пребивавали в качеството си на членове на семейството на притежател на „Синя карта на ЕС“ в първата държава – членка на ЕС; 3. задължителна медицинска застраховка, валидна за територията на Република България, когато лицето не е осигурено по Закона за здравното осигуряване; 4. доказателства за стабилни, редовни, предвидими и достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за социално подпомагане, в размер, не по-малък от минималната месечна работна заплата или минималната пенсия за страната, за срока на пребиваване; 5. доказателство за осигурено жилище. жилище. (9) Заявлението по ал. 8 се подава не по-късно от един месец след влизането на члена на семейството на притежателя на „Синя карта на ЕС“ на територията на Република България. (10) Заявлението по ал. 8 се разглежда и решава в срок до 14 дни. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи или информация срокът може да бъде удължен може да бъде удължен с един месец, за което чужденецът се уведомява писмено, като му се указва, че необходимите документи или информация следва да бъдат представени в 14-дневен срок. Когато в определения срок допълнителните документи или информация не бъдат представени, директорът на дирекция „Миграция“ или оправомощено от него длъжностно лице прекратява производството по издаване на разрешението за продължително пребиваване по ал. 8.

членът на семейството на притежателя на „Синя карта на ЕС“ се уведомява писмено по реда на Административнопроцесуалния кодекс. (12) Членовете на семейството на притежател на „Синя карта на ЕС“ могат да получат самостоятелно разрешение за продължително пребиваване при условията на чл. 24е, самостоятелно разрешение за продължително пребиваване при условията на чл. 24е, ал. 4, като чужденецът подава в дирекция „Миграция“ или в отдел/сектор/група „Миграция“ при областните дирекции на Министерството на вътрешните работи заявление по образец, съгласно правилника за прилагане на закона, към което се прилага: 1. копие на редовен паспорт или заместващ го документ със страниците на снимката и личните данни; за сверяване автентичността на копието се представя и оригиналът на паспорта или заместващия го документ; 2. доказателства за осигурено жилище; 3. доказателства за стабилни, редовни, предвидими и достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва прибягва до системата за социално подпомагане, в размер, не по-малък от минималната месечна работна заплата или минималната пенсия за страната; 4. задължителна медицинска застраховка, валидна за територията на Република България, когато лицето не е здравно осигурено по 5. документи, удостоверяващи прекратяването на брака, или удостоверение за раждане; 6. удостоверение от училище от системата на професионалното образование и обучение или от висше училище на територията на (13) Заявлението по ал. 12 се разглежда и решава в срок до 14 дни. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи или информация срокът може да бъде удължен с един месец, за което чужденецът се уведомява писмено, като му се указва, че необходимите документи или информация следва да бъдат представени в 14-дневен срок. Когато в определения срок допълнителните документи или информация не бъдат представени, представени, директорът на дирекция „Миграция“ или оправомощено от него длъжностно лице прекратява производството по издаване на разрешение по ал. 12. (14) Директорът на дирекция „Миграция“ или оправомощено от него длъжностно лице издава или отказва

„Чл. 33п. (1) Разрешение за лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер, с право на продължително пребиваване могат да получат чужденци, които отговарят на условията за достъп до пазара на труда съгласно Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и които притежават виза по чл. 15, ал. 1 или разрешение за продължително пребиваване в Република България на същото основание, в случаите на преиздаване. При първоначално кандидатстване за разрешение чужденецът трябва да пребивава извън територията на Когато чужденецът има издадено разрешение за пребиваване, чиято валидност изтича по време на процедурата за подновяване, той има право да пребивава на територията на Република България до вземане на решение по заявлението. (2) Разрешението по ал. 1 се издава за срок от една година, като се подновява при условията на този член. Когато срокът на трудовия договор е по-кратък от една година, разрешението се издава за срока на продължителността на договора. Срокът на валидност на разрешението по ал. 1 може да бъде удължен до максимум три години за ръководители и специалисти и една година за служители – стажанти. (3) Разрешението по ал. 1 се издава съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1030/2002 при прилагане на единна процедура за кандидатстване, като в полето „тип разрешение“ се отбелязва „вътрешнокорпоративен трансфер“. (4) Заявление за издаване на разрешението по ал. 1 се подава в дирекция „Миграция“ или в отдел/сектор/група „Миграция“ при Столичната дирекция на Министерството на вътрешните работи или областните дирекции на Министерството на вътрешните работи от работодателя или упълномощено от него лице или лично от чужденеца, когато вече му е издавано разрешение за пребиваване в срок до 30 дни

от него права и задължения за чужденеца. (5) Заявлението се подава по образец съгласно правилника за прилагане на закона, в което се посочва електронен адрес за кореспонденция и към него се прилагат: 1. копие на редовен паспорт или заместващ го документ със страниците на снимката и личните данни; срокът на валидност на паспорта или заместващия го документ трябва да покрива покрива най-малко срока на валидност на разрешението за целите на вътрешнокорпоративния трансфер; същият трябва да е издаден през последните 10 години; години; 2. свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът, или от държавата на обичайното му пребиваване – при първоначално подаване на заявление за издаване на разрешение по ал. 1; 3. доказателства за осигурено жилище; 4. обосновка обосновка на искането, в която работодателят посочва фактите и обстоятелствата, налагащи временното преместване на чужденеца за целите на вътрешнокорпоративния трансфер; 5. документ за завършено висше образование, легализиран и придружен от заверен превод – за длъжността за длъжността служител-стажант; 6. справка-декларация от работодателя за работещите във фирмата чужденци, наети по трудов договор, с посочени имена по паспорт, дата на раждане, гражданство, основание и срок за пребиваване; 7. декларация от работодателя, че са спазени условията на труд и заплащане и че те не са по-неблагоприятни от условията за българските граждани за съответната категория труд – при първоначално подаване на заявление; 8. документ, доказващ, че приемащото предприятие и предприятието, установено в третата държава, принадлежат към едно и също предприятие или група предприятия, легализиран съгласно българското законодателство и придружен със заверен от нотариус или от дирекция

документи, легализирани съгласно българското законодателство, удостоверяващи, че чужденецът: а) е работил в същото предприятие или група предприятия не по-малко от 12 месеца без прекъсване непосредствено преди датата на подаване на заявлението

вътрешнокорпоративен трансфер; г) ще продължи да работи в предприятието, установено в третата държава, след срока на трансфера; 11. копие от споразумението за обучение, свързано с подготовката на бъдещата позиция на стажанта в рамките на предприятието или групата от предприятия, придружено от описание на програмата за обучение – за служителите-стажанти; в програмата за обучение изрично се посочва, че целта на заетостта на работника – гражданин на трета държава, е професионално развитие или обучение в областта на стопанските

когато чужденецът не е осигурен по Закона за здравното осигуряване и е с разрешено право на продължително пребиваване на територията на Република България. (7) Когато заявлението по ал. 6 е подадено в отдел/сектор/група „Миграция“ при Столичната дирекция на Министерството на вътрешните работи или областните дирекции на Министерството на вътрешните работи,

придружени от документ за проверка на адреса, ако са налице съмнения, че чужденецът няма да живее на посочения адрес. (8) Дирекция „Миграция“ извършва проверка на документите по ал. 6, като при липса на документ, както и при необходимост от предоставяне на допълнителни документи уведомява по електронен път заявителя за тези обстоятелства и определя 7-дневен срок за предоставяне предоставяне на документите. Когато в определения срок документите не бъдат представени, директорът на дирекция „Миграция“ или оправомощено от него длъжностно лице прекратява производството по издаване на разрешение за продължително пребиваване на лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер. (9) Дирекция „Миграция“ изпраща по електронен път на Агенцията по заетостта заявленията по ал. 6, по които производството не е прекратено, и приложените към тях документи, 14-дневен срок от подаване на заявлението, като документите по ал. 6, т. 5, 8, 9 и 10 се изпращат в оригинал. Когато чужденецът има разрешено продължително пребиваване на територията на Република България, към заявлението се прилага и справка за

когато лицето е на територията на страната, а в случаите по ал. 14 – в срок до 10 дни след даване на становище по заявлението за виза по чл. 15, ал. 1. (10) Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта изпраща по електронен път на дирекция „Миграция“ писмено становище относно наличието или липса на основание за предоставяне предоставяне на достъп до пазара на труда за целите на вътрешнокорпоративния трансфер в срок до 14 дни от получаване на заявлението в Агенцията по заетостта. нередовности в документите, както и при необходимост от предоставяне на допълнителни документи от заявителя Агенцията по заетостта в срок до 7 дни уведомява по електронен път дирекция „Миграция“. Срокът по ал. 10 спира да тече до получаване на изискваните документи. (12) Дирекция „Миграция“ уведомява по електронен път заявителя за обстоятелствата по ал. 11 и определя 7-дневен срок за отстраняването на нередовностите или за представяне на изискваните документи. Когато в определения срок нередовностите не бъдат отстранени или документите не бъдат представени, директорът на дирекция „Миграция“ или оправомощено от него длъжностно лице прекратява производството по издаване на разрешението за продължително пребиваване на лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер, и уведомява Агенцията по заетостта. (13) Когато заявлението по ал. 6 е подадено от работодател или упълномощено от него лице, дирекция „Миграция“ изпраща по електронен път на работодателя съобщение в тридневен срок от постъпването на положителни становища по ал. 9 и 10, в което се посочва, че за чужденеца е налице основание за разрешаване на продължително пребиваване на лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер. Дирекция „Миграция“ изпраща съобщението и до дирекция „Консулски отношения“ при Министерството на външните работи. (14) Работодателят уведомява чужденеца за съобщението по ал. 13, като в срок до 20 дни от изпращане на съобщението по ал. 13 до работодателя чужденецът трябва да предприеме действия по подаване на заявление за издаване на виза по чл. 15, ал. 1. В случаите на отказ за издаване на виза по чл. 15, ал. 1 дирекция „Консулски отношения“ при Министерството на външните работи уведомява дирекция „Миграция“.

на територията на Република България за целия срок на пребиваване, когато не е осигурен по Закона за здравното осигуряване. Подадените документи в отдел/сектор/група „Миграция“ при Столичната дирекция на Министерството на вътрешните работи или областните дирекции на Министерството на вътрешните работи се изпращат незабавно по електронен път в дирекция „Миграция“. Когато в определения срок документите не бъдат представени, директорът на дирекция „Миграция“ или оправомощено от него длъжностно лице прекратява производството по издаване на разрешението за продължително пребиваване на лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер. (16) Директорът на дирекция „Миграция“ или оправомощено от него длъжностно лице издава или отказва издаването на разрешение за продължително пребиваване на лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер в срок до три дни от представянето на документите по ал. 15, когато заявлението е подадено от работодателя или упълномощено от него лице. (17) Директорът на дирекция „Миграция“ или оправомощено от него длъжностно лице издава или отказва издаване на разрешение за продължително пребиваване на лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер срок до 60 дни от подаване на заявлението, когато чужденецът е с разрешено право на продължително пребиваване на територията на Република България. (18) При правна и фактическа фактическа сложност срокът за разглеждане на заявлението може да бъде удължен с още един месец, за което писмено се уведомява работодателят или чужденецът. При необходимост се изисква да се представят документи и информация 14-дневен срок от получаване на уведомлението. Когато допълнителните документи и информация не бъдат предоставени в посочения срок, производството по издаване на разрешение по ал. 1 се прекратява. (19) Процедурата по издаване на разрешение за продължително пребиваване на лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер, не може да бъде по-дълга от три месеца. (20) Работодателят уведомява дирекция „Миграция“ за всяка промяна, която засяга

настъпила в хода на процедурата за кандидатстване, и за прекратяване на трансфера с чужденеца в тридневен срок от датата на промяната или прекратяването на заетостта.

на граждани на Европейския съюз, които са упражнявали или упражняват правото си на свободно движение на територията на Европейския съюз и са получили право на пребиваване по реда на Закона за влизането,

разрешение за продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 13 за срока на пребиваване на титуляра, ако отговарят на условията на чл. 24, ал. 2 и след положително решение за събиране на семейство на чужденец. За издаване на разрешение за продължително пребиваване на членовете на семейството на притежателя на разрешение за лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер,

за последното влизане в страната; за сверяване на автентичността на копието се представя и оригиналът на паспорта или заместващия го документ; 2. удостоверение за брак или удостоверение за раждане; 3. доказателство за осигурено жилище; 4. задължителна медицинска застраховка, валидна за територията на Република България, когато лицето не е осигурено по Закона за здравното осигуряване; 5. доказателства за стабилни, редовни, предвидими и достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за социално подпомагане, в размер, не по-малък от минималната месечна работна заплата или минималната пенсия за страната за срока на пребиваване.

ал. 2. (4) Разрешението по ал. 1 се издава със срок на валидност, съответен на срока на пребиваване на притежателя на разрешението за вътрешнокорпоративния трансфер, доколкото срокът на валидност на националните паспорти или заместващите ги документи покрива искания срок на пребиваване. (5) Заявлението по ал. 2 се подава не по-късно от 14 дни преди изтичането на разрешения срок на пребиваване на члена на семейството на територията на То се разглежда и решава в срок до 14 дни. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи или информация този срок може да бъде удължен с един месец, за което членът за което членът на семейството се уведомява писмено, като му се указва, че необходимите документи и информация следва да бъдат представени в 14-дневен срок. Когато в определения срок допълнителните документи или информация не бъдат представени, директорът на дирекция „Миграция“ или оправомощено от него длъжностно лице прекратява производството по издаване на разрешение по ал. 1. (6) Директорът на дирекция „Миграция“ или оправомощено от него длъжностно лице издава или отказва издаването на разрешение за продължително пребиваване на член на семейството на лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер. За взетите решения въз основа на заявлението по ал. 2 заявителят се уведомява писмено по реда на Административнопроцесуалния

Добре. текстовете, които господин Манев изчете – от редакцията на § 16, който става § 15 по Доклада на Комисията, всички прочетени текстове до момента

при вътрешнокорпоративен трансфер, издадено от първа държава членка, има право на престой на територията на Република България като втора държава членка за срок до 90 дни в рамките на всеки период от 180 дни. (2) В случаите по ал. 1 приемащото предприятие в първата държава членка веднага след приемането на лицето уведомява компетентните органи на първата държава членка и на Република България за планираното преместване по вътрешнокорпоративен трансфер

валидно разрешение за пребиваване; 2. редовен паспорт или заместващ го документ; 3. доказателства за осигурено жилище; 4. задължителна медицинска застраховка; 5. трудов договор; 6. документ, доказващ че приемащото предприятие и предприятието, установено в третата държава, принадлежат към едно и също предприятие или група предприятия, легализиран съгласно българското законодателство и придружен със заверен от нотариус или от дирекция „Консулски отношения“ при Министерството на външните работи превод на български език; 7. документ, легализиран съгласно българското законодателство, удостоверяващ, че чужденецът притежава необходимите професионален опит и квалификация за заемане на съответната длъжност; 8. декларация от работодателя, че са спазени условията на труд и заплащане и че те не са по-неблагоприятни от условията за българските граждани за съответната категория труд. (4) Планираният престой по ал. 1 може да се осъществи след изтичане на срока за възражение от страна на дирекция „Миграция“ пред първата държава членка, който не може да бъде по-дълъг от 20 дни от получаване на комплектуваното уведомление. (5) Възражението по ал. 4 може да бъде направено, когато не са спазени условията по ал. 3, т. 5, 6, 7 или 8, представените документи са били придобити чрез измама или са преправени, както и когато е достигната максималната продължителност на вътрешнокорпоративен трансфер по ал. 1 или по чл. 33п, ал. 2. (6) В случай на възражение по ал. 4 дирекция „Миграция“ уведомява компетентните органи на първата държава членка и приемащото предприятие в първата държава членка. Когато мобилността не е започнала, лицето няма право да работи в Република България като част от вътрешнокорпоративен трансфер. Когато мобилността е започнала, директорът на дирекция „Миграция“ или оправомощено от него длъжностно лице издава заповед на лицето, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер,

вътрешнокорпоративен трансфер, или разрешението за дългосрочна мобилност се използва за цели, различни от тези, за които е издадено; д) са отпаднали основанията, въз основата на които е била разрешена мобилността; е) изтече срокът на издаденото от първата държава членка разрешение за пребиваване или първата държава членка го е отнела по време на мобилността в Република България. (7) В случаите на издадена заповед по ал. 6 дирекция „Миграция“ изпраща искане до първата държава членка за приемане на лицето, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер, и когато е приложимо – на членовете на неговото семейство. (8) Когато до Република България като първа държава членка, издала разрешение на лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер, е отправено искане от втора държава членка, която е разгледала молба за краткосрочна или дългосрочна мобилност на чужденеца, Република България позволява незабавно и без формалности повторно влизане на чужденеца на територията на страната и когато е приложимо – на членовете на неговото семейство, в един от следните случаи: 1. втората втората държава членка не е била уведомена за планирания престой; 2. втората държава членка е направила възражение срещу мобилността; 3. втората държава членка е отказала дългосрочна мобилност; 4. издаденото разрешение на лицето, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер, или разрешението за дългосрочна мобилност се използва за цели, различни от тези, за които е издадено;

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 22: „§ 22. 33т се изменя така: „Чл. 33т. (1) Притежателят на валидно разрешение за пребиваване като лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер, издадено от първа държава членка, има право на престой за повече от 90 дни на територията на Република България като втора държава членка, ако отговаря на условията за достъп до пазара на труда съгласно Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. (2) На притежателя на разрешението по ал. 1 се издава разрешение за мобилност при вътрешнокорпоративен трансфер съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1030/2002,

Дирекция „Миграция“ информира компетентните органи на първата държава членка, когато издава разрешение за мобилност при вътрешнокорпоративен трансфер. (4) Първата държава членка информира Министерството на вътрешните работи, когато отнеме разрешение за лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер. първа държава членка, подава лично

ал. 5 – 12,17 – 20 и 22. (8) До вземането на решение по подадено заявление лицето по ал. 1 има право да работи на територията на Република България, при условие че срокът по чл. 33с, ал. 1 и срокът на валидността на издаденото от първата държава държава членка разрешение не са изтекли, както и когато заявлението е комплектувано в цялост. (9) Притежателят на валидно разрешение за пребиваване като лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер, издадено от първа държава членка, с разрешен с разрешен престой, по-кратък от 90 дни, може да подаде заявление за разрешение за пребиваване за повече от 90 дни на територията на Република България най-малко 20 дни преди края на първоначално разрешения престой. Заявление за дългосрочна мобилност не може да бъде подадено по същото време като уведомление за краткосрочна мобилност.“ Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 27, който става § 26: „§ 26. В чл. 46 се правят следните допълнения: 1. В ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „освен когато заповедта по ал. 2, т. 3 е издадена на основание сериозна заплаха за обществения ред“.

на съществен риск по чл. 44а, ал. 1, съдът служебно може да спре предварителното изпълнение по реда на чл. 166, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс при постъпване на жалбата. До произнасянето на съда мярката не се изпълнява.“ Комисията подкрепя текста на вносителя

на 9000 лв.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя

думите „Разрешение за сезонен работник“ се заменят с „Разрешение за пребиваване с цел заетост като сезонен работник“. 3. Точка 5 се изменя така: „5. „Служби за административен контрол на чужденците“ са дирекция „Миграция“, отдел/сектори/групи

ал. 1, т. 19) и“ се заличават. Комисията предлага да се създаде наименование „Преходни и заключителни разпоредби“. Комисията предлага да се създаде нов § 31: „§ 31. Започналите и неприключили до 31 май 2021 г. производства по предоставяне на решения и издаване на разрешения за пребиваване и работа на граждани на трети държави по Закона за чужденците в Република България и по Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност се довършват по досегашния ред.“ Комисията предлага да се създаде

отсъствието от територията на държавите – членки на Европейския съюз на чужденец, получил разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване не е основание за налагане на принудителна административна мярка по чл. 40, ал. 1, т.

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 31, който става § 33: „§ 33.

се поставя запетая и се добавя „упражнил е правото си на свободно движение“. 3. В чл. 12, ал. 4 думата „Картата“ се заменя с „Документът“.

по реда на този закон. Лицата, които са влезли до края на преходния период, подават заявлението в срок до три месеца от влизането им на територията на Република България, а членовете на техните семейства,

9 се изменя така: „(9) На лицата по ал. 1, на които е било разрешено продължително или постоянно пребиваване и които в рамките на преходния период или на една година след неговото изтичане не са подали заявление за издаване на документ за пребиваване на картов носител, се налага глоба в размер от 50 до 300 лв. и им се издава издава документ за пребиваване съгласно изискванията на този параграф.“; д) в ал. 10 думите „предоставяне на“ се заменят с „издаване на документ за“;

„от 5 години или до искания от лицето срок, ненадвишаващ 5 години“. 2. В ал. 4, т. 1 думите „до 5 години“ се заменят с „от 5 години или до искания от лицето срок, ненадвишаващ 5 години”.“

По § 33 има предложение от народния представител Георги Гьоков и група народни представители: „Параграф 33 – отпада.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя

като търсещо работа лице по този закон, се разрешава, когато има прекъсване на заетостта за период, не по-кратък от: 1. три месеца за сезонни работници – след достигането на максимално допустимия срок на максимално допустимия срок от 9 месеца в рамките на всеки период от 12 месеца; 2. шест месеца – след изтичането на срока на вътрешнокорпоративния трансфер по чл. 32, ал. 2;

се разрешава за заемането на длъжности, за които не се изисква българско гражданство, когато: 1. общият брой на гражданите на трети държави с разрешено продължително пребиваване, работещи за местния работодател, в предходните 12 месеца не надвишава 20 на сто от средносписъчната численост на наетите по трудово правоотношение, а за малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за малките и средните предприятия – 35 на сто; предлаганите условия на труд и заплащане не са по-неблагоприятни от условията за българските граждани за съответната категория труд; 3. гражданинът на трета държава притежава специализирани знания, умения и професионален опит, необходими за съответната длъжност. (2) Работниците – граждани на трета държава, с разрешен достъп до пазара на труда могат да работят по трудово правоотношение или като командировани или изпратени в рамките на предоставяне на предоставяне на услуги на територията на Република България – само за конкретното юридическо или физическо лице, и за посочените в разрешението, издадено от компетентните органи, място, длъжност и срок на работа. (3) Условията и редът за упражняване на регулирана професия в Република България от граждани на трети държави по трудово правоотношение или като самостоятелно заети лица се определят съгласно Закона за признаване на професионални квалификации. квалификации. (4) Агенцията по заетостта осигурява информация относно всички документи, необходими за регистрация на заетостта и за предоставяне на достъп до пазара на труда по чл. 40 и 44, включително за правата и задълженията за работника – гражданин на трета държава, както и информация за документите, касаещи заетостта по чл. 24и, 24к,

„Чл. 15. (1) Достъп до пазара на труда с Единно разрешение за пребиваване и работа се разрешава от Министерството на вътрешните работи след получено положително писмено становище от изпълнителния директор на Агенцията на заетостта. (2) В случаите по ал. 1 условието по чл. 7, ал. 1, т. 1 не се прилага за работа на: 1. чужденци, чиято заетост на територията на страната произтича от изпълнението на международни договори, по които Република България е страна; 2. гост-преподаватели, лектори и учители в български висши и средни училища с решение съответно на академичните съвети на висшите училища и на регионалните управления на образованието; 3. артисти-изпълнители по смисъла на чл. 74 от Закона за авторското право и сродните му права с доказана професионална компетентност – след потвърден от Министерството на културата интерес от наемането им;

което се удостоверява с диплома, удостоверение или друг документ, издаден от компетентен орган, след обучение с продължителност, не по-малка от три години, проведено от образователна институция, призната като висше училище от съответната държава; 2. брутната работна заплата, посочена в трудовия договор на работника – гражданин на трета държава, да бъде най-малко 1,5 пъти по-висока от средната работна заплата в Република България съгласно наличните данни за последните 12 месеца преди сключването на трудовия договор; 3. срокът на трудовия договор да е не по-кратък от 12 месеца.“

правоотношение и да извършват дейност на свободна практика на територията на Република България за срока на пребиваването на притежателя й с разрешение на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта за достъп до пазара на труда по реда на този закон.“ 11. В чл. 20 ал. 2 се

Агенцията по заетостта изготвя мотивирано предложение до Министерството на вътрешните работи за отнемане или неподновяване на Синята карта на Европейския съюз.“ 14. Член 24 се изменя така: „Чл. 24. (1) Достъп до пазара на труда с разрешение за продължително пребиваване с цел заетост като сезонен работник, за заетост заетост със срок от 90 дни до 9 месеца в рамките на всеки период от 12 месеца се разрешава от Министерството на вътрешните работи след получено положително писмено становище от изпълнителния директор на Агенцията на заетостта, без да се да се прилага условието на чл. 7, ал. 1, т. 1. (2) Сезонна работа до 90 дни без прекъсване в рамките на всеки период от 12 месеца се регистрира от Агенцията по заетостта въз основа на подадена от работодателя декларация и при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.” 15. В чл. 25: а)

б) създава се ал. 5: „(5) Списъкът по ал. 1 се публикува на интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика и на Агенцията по заетостта в 7-дневен срок от утвърждаването му или от неговото изменение или допълнение.“ 16. Член 26 се отменя. 17. Член 28 се изменя така: „Чл. 28. (1) На сезонния работник се предоставя от работодателя от работодателя или се осигурява с негово съдействие подходящо и отговарящо на всички изисквания за безопасност и здраве жилище до изтичане на трудовия договор. (2) При сключен договор за наем наемната цена на жилището по ал. 1 трябва да е съобразена с получаваното от сезонния работник възнаграждение и с качеството на жилището и не се приспада автоматично от възнаграждението на сезонния работник. (3) При проверка на обстоятелствата по ал. 1 Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ има право на достъп до жилището на сезонния работник с негово съгласие.“ 18. В чл. 29: а) в ал. 1 думите „календарната година“ се заменят с „всеки период от 12 месеца“ и думите „без да се прилага изискването по чл. 5, ал. 2“

20. Член 31 се изменя така: „Чл. 31. (1) Достъп до пазара на труда с разрешение за лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер се разрешава от Министерството на вътрешните работи след получено положително писмено становище от изпълнителния директор на Агенцията на заетостта,

предприятие от приемащата група предприятия и само за длъжностите – ръководител, специалист или служител-стажант.“ 21. Член 33 се изменя така: „Чл. 33. Членовете на семейството на лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер, имат право да работят по трудово правоотношение и да извършват дейност на свободна практика на територията

представените документи е видно, че приемащото предприятие е създадено с единствена цел да улеснява преместването на работници – граждани на трети държави, за целите на вътрешнокорпоративния трансфер.“ 23. В чл. 35, т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „включително

„(3) Разрешението за работа по ал. 1 се издава при спазване на чл. 7, ал. 1, т. 3 в 30-дневен срок от подаване на заявлението за разрешаване на достъп до пазара на труда по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика.“

в 30-дневен срок от подаване на заявлението за разрешаване на достъп до пазара на труда по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика.“

като не се включват семейните надбавки и обезщетенията при безработица, когато разрешението се издава за заетост с продължителност до 9 месеца.“ 34. В чл. 54, ал. 1, т. 2 думите „чл.

L 251/12 от 3 октомври 2003 г.); 4. Директива 2004/81/ЕО на Съвета от 29 април 2004 г. за издаване на разрешение за пребиваване на граждани на трети страни, които са жертви на трафик на хора или са били обект на помощ за незаконна имиграция и които сътрудничат с компетентните органи (OB, L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

Заставам на тази трибуна, за да призова Вашето внимание към това, което ще приемем в момента с § 35, а именно, че с този § 35 изменяме Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. По-конкретно моето обръщение към Вас е да се замислите върху този текст, който смятате да промените. Това ще е изключително неблагоприятно за работещите българи, изключително неблагоприятно за ситуацията, в която се намира нашата страна, а и за безработицата – над 260 хиляди безработни чакат да си намерят работа.

да предложат свободното работно място първо на български гражданин, а след това да търсят работници от трети страни. За да не бъда голословна, позволете ми да прочета текста на действащата разпоредба на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и това, което се променя в текстовете на § 35, т. 1: „Достъпът до пазара на труда на работници, граждани на трети държави се разрешава за заемането на длъжности, за които не се изисква българско гражданство.“ гражданство.“ Това, което се премахва в момента от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, звучи така: „Съобразно състоянието и развитието на обществените интереси на българския пазар на труда след проведено от работодателя предварително проучване на пазара на труда.“ Уважаеми дами и господа народни представители, обръщам се към българските граждани, като една сигнална лампа, с това, което ще се случи в момента. Това, което ще се случи в момента, засяга най-вече ниско квалифицираните работници, ниско квалифицираните работници, които трайно не работят на пазара на труда. Премахването на пазарния тест опосредства възможността по никакъв начин те да намерят своята работа и своята възможност за реализация. Аз не разбирам аргументите на вносителите да бъде премахната тази т. 1, защото, ако си спомним, преди две години увеличихме квотите за работодателите. Увеличихме ги на 20% и на 35% съответно, като наистина дадохме възможността на работодателите, но запазихме тази защита – първо да се пита Агенцията по заетостта за съответните хора, които са на бюрата по труда, да заемат тези свободни места, а не да отваряме възможността на работници от трети страни да работят. Когато аз прочетох стенограмата, когато е дебатиран този въпрос – по отношение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, недоумявам, че аргументите на двете синдикални организации, които са твърдо против премахването на тази защита, и това, което изнасят като аргументи вносителите, то по никакъв начин не кореспондира с българските интереси. В тази връзка Ви призовавам: не приемайте това изменение на чл. 7, ал. 1, т. 1! Нека да защитим българските работници, нека не позволяваме поредната ерозия в българското трудово законодателство, защото на фона на тази безработица и тази икономическа криза премахването на пазарния тест по никакъв начин не указва и не показва отношение на нас като народни представители към всички онези български работници, които не могат да си намерят работа. Затова и нашето предложение сега е: § 35 да отпадне. Моля,

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! В този законопроект има много неприемливи текстове, с които

се съдържа и решение за достъп до българския пазар на труда, което се издава от Агенцията по заетостта. За да стане ясно, обръщам внимание, че единното разрешение се издава на граждани от трети държави, тоест извън Европейския съюз, които кандидатстват за разрешение за пребиваване с цел работа по искане на местен работодател. След като получат това разрешение, лицата ще могат да бъдат наемани по трудово правоотношение по смисъла на Кодекса на труда от този работодател, който за целта е подал заявление в Агенцията по заетостта. До момента, за да бъде защитен българският пазар на труда и българският работник с това единно разрешение, освен че се издава за заемането на длъжности, за които по закон не се изисква българско гражданство, се изисква и за спазване на определени условия за достъпа до пазара на труда, определени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. На първо място, условието за място, условието за достъп до българския пазар на труда е да се издаде единно разрешение на този, който иска разрешението – работодателят, и този, който го дава – държавата, за да се съобразят със състоянието, развитието и обществените интереси на българския пазар на труда. Това те могат да направят на базата на проведено предварително предварително проучване на пазара на труда от работодателя, тоест така наречения пазарен тест, доказващо по категоричен начин, че националният пазар на труда не предлага подготвени местни лица за въпросната длъжност. Работодателят трябва да е направил предварително това проучване на пазара на труда и да е представил доказателства, че активно е търсил в предходен период – не по-малък от 15 преди подаване на заявлението за наемане на чужденец в рамките на пазара на труда нужния му работник чрез обяви в националните и местните средства за масово уведомяване, включително в Дирекция „Бюро по труда“ по месторабота, съдържащи информация за обективните изисквания за заемане на длъжността и спецификата на дейността, възнаграждението и другите социални придобивки. Този пазарен тест се ползва от Агенцията по заетостта за установяване на обективната невъзможност на работодателя да наеме на свободното място по трудово правоотношение български гражданин с исканата професия, специалност и квалификация, включително и за това, че няма възможност своевременно да бъдат обучени нужните на работодателя кадри. Пазарният тест масово се заобикаля от работодателите, като се пишат небивалици в изискванията за квалификации – владеене на чужди езици и така Може да се учудите на изобретателността на работодателите, тръгнали да заобикалят пазарния тест. Вместо да се обърне внимание на това да се затегнат нещата, вносителят от Министерския съвет, тоест държавата, внася в Народното събрание да се гласува по същество отпадане на пазарния тест, тоест задължението на работодателя да предлага свободните работни места първо на българските граждани, и то без обсъждане и съгласуване със социалните партньори, въпреки че се правят такива коренни промени, касаещи пазара на труда и трудовата миграция. какво да кажем тогава за такава държава?! Как с тези си действия тя гарантира развитието и защитата на националния пазар на труда, как балансира между интереса на държавата, работодателите и българските работници и служители? Отменят се защити и ако имаше някаква логика, доколкото въобще може да има логика едно такова предложение, това да се предложи година и половина, когато безработицата беше нелогично ниска, когато работодателите изпитваха недостиг на квалифицирани кадри, то днес едно такова предложение е недопустимо. Когато днес светът, Европа и България се изправят пред тежка социално-икономическа криза заради глобалната епидемия от COVID-19, когато стотици хиляди българи губят работата си, едно такова предложение е цинично, лобистко, необмислено и показва, че на управляващите не им дреме за българския работник! След провала с мерките в защита на останалите без работа българи заради кризата и заради забранителните мерки на правителството, то предложението е да свалим защитата на българския пазар на труда да направим безпрепятствен достъпа до работните места на българите от нископлатени чуждестранни работници, чието единствено предимство пред българските не е квалификацията им, а това, че са по-ниско платени. Това решение потиска нарастването на доходите, тъй като работодателят вместо да дава по-висока заплата на български работник, ще предпочете да наеме по-нископлатения чуждестранен работник.

Гласували 71 народни представители: за 68, против 2, въздържал се 1. Параграфи от 21 до 32 с новата номерация са приети. Сега подлагам на гласуване

от Комисията. Гласували 75 народни представители: за 9, против 4, въздържали се 62. Предложението не е прието. прието. Подлагам на гласуване текстовете на параграфи 31 и 32 по редакция на Комисията, които стават параграфи 33 и 34. Гласували

Предложение от народния представител Красимир Ципов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 37: „§ 37. В Закона за туризма

Останаха още 7 – 8 минути като компенсация за двете изказвания на парламентарни групи, извън обсъждания дневен ред. Писмени отговори за връчване от: - заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика и министър на туризма Марияна Николова на въпрос от народните представители Валентина Найденова и Милко Недялков; Недялков; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народния представител Даниел Йорданов; - министъра на вътрешните работи Христо Терзийски на въпрос от народния представител Георги Александров; Александров; - министъра на културата Боил Банов на въпрос от народния представител Станислав Станилов; - министъра на вътрешните работи Христо Терзийски на въпрос от народния представител Стоян Божинов; Стоян Божинов; - министъра на правосъдието Десислава Ахладова на въпрос от народния представител Явор Божанков; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на три въпроса от народния представител Явор Божанков;

Бъчварова; - министъра на земеделието храните и горите Десислава Танева на въпрос от народния представител Светла Бъчварова; - министъра на земеделието храните и горите Десислава Танева на въпрос от народните представители Светла Бъчварова и Виолета Желева; Виолета Желева; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народния представител Мария Илиева; - министъра на труда и социалната политика Деница Сачева на въпрос от народния представител Теодора Халачева; - министъра на земеделието храните и горите Десислава Танева на въпрос от народния представител Димитър Стоянов; Стоянов; - министъра на земеделието храните и горите Десислава Танева на въпрос от народния представител Николай Цонков; - министъра на земеделието храните и горите Десислава Танева на въпрос от народния представител Данка Зидарова-Люртова;

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Министър, в началото на 2020 г. Министерството на финансите и други държавни институции установиха, г. определени фирми не са заплатили такси и други публични вземания от бюджета в размер на около 700 млн. лв. По този повод правителството направи законови промени, а също така отне лицензи на фирми. В тази връзка: какви са постъпленията от публични вземания в този специфичен сектор на икономиката през 2020 г.; какви са прогнозите на повереното Ви министерство за постъпленията от тези вземания в номинален размер и като процентово съотношение спрямо 2019 г.? Министърът на финансите лично назначаваше председателя и членовете на Държавната комисия по хазарта, след като се оказа, че Държавната комисия по хазарта е пропуснала в кавички да събере публични вземания за поне 700 млн. лв. Какви организационни и кадрови мерки взехте в Министерството на финансите?

когато човек се изказва от тази трибуна, мисля, че трябва да бъде коректен. Днес трябваше да свърша изключително важна за държавата работа и за да дойда да Ви уважа и да отговоря на Вашите въпроси, съм работил цяла нощ,

Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от Закона за хазарта всяка хазартна игра и дейност по този закон на територията на Република България може да се организира само с лиценз, издаден от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или оправомощен от него изпълнителен директор. Информацията, която ще Ви представя за 2020 г., включва данни за лицата, получили лиценз по реда на Закона за хазарта за организиране на територията на страната на хазартни игри и на дейности по производство, разпространение и сервиз, и по внос, разпространение и сервиз. Бюджетните постъпления от такси и данъци от хазартния сектор по предварителни отчетни данни за 2020 г. са

приходи от годишни вноски от организаторите на хазартни игри с оглед спазването на Мерките за отговорен хазарт, приети от Европейския комитет за стандартизация. За 2019 г. бюджетните постъпления от такси и данъци от хазартния сектор са в размер на 308 686 839 лв.,

На база тези данни процентното съотношение на постъпленията през 2020 г. спрямо приходите през 2019 г. е 83 на сто, или спад от 17%, като при данъците това съотношение е 92%, или спад от 8%, а при таксите е 75%, или спад от 25%. Следва да се отбележи, че спадът в приходите от данъци и такси от хазартния сектор през 2020 г. спрямо 2019 г. може да бъде обяснен с промените в Закона за хазарта през месец февруари 2020 г. и въвеждането на държавен монопол по отношение организирането на моментни лотарийни игри, в резултат на което бяха прекратени лицензите на няколко хазартни оператори. Влияние върху бюджетните приходи от хазартния сектор оказва и въведеното извънредно положение в страната и свързаните с това мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19. С приетите от Четиридесет и четвъртото народно събрание през месец юли 2020 г. промени в Закона за хазарта администрирането на процесите и дейностите по лицензиране, обслужване, контрол и събиране на публичните вземания по Закона за хазарта преминаха от закритата Държавна комисия по хазарта към Националната агенция за приходите, считано от 8 август 2020 г. С цел обезпечаване с необходимия човешки ресурс на посочените дейности, щатната численост на НАП е увеличена с 34 щатни бройки, считано от 1 септември 2020 г. Във връзка с промените е изготвен план за действие в НАП, който доведе до промени във вътрешни нормативни актове на НАП, инструкции и споразумения за взаимодействие с други институции,

В кратки срокове са направени актуализации на работните планове, процедури, формуляри, функционални и длъжностни характеристики и други вътрешни за НАП документи. Направен е и анализ на информационните масиви, инфраструктура, системи и регистри на Държавната комисия по хазарта и преминаването им в НАП. С Решение от 19 август 2020 г. на Управителния съвет на НАП структура на Централно управление на НАП, като считано от 12 октомври 2020 г. в Централното управление на НАП се създава нова дирекция „Надзор върху хазарта и хазартните дейности“, която е на пряко подчинение на изпълнителния директор на Агенцията. Новосъздадената дирекция е пряко отговорна за изпълнение на функциите по издаване, продължаване, отнемане и прекратяване на лицензи и свързаните с това функции по чл. 17 от Закона за хазарта.

Господин Гечев, реплика.

А дали сте работили през нощта или през деня, преди две седмици съм Ви изпратил въпросите, Вие използвахте Конституцията, отложихте напълно законно. Вчера се обадиха Ваши хора да кажат, че пак няма да дойдете и след половин час си промениха мнението. Нека да бъдем точни. Така че министърът, който и да е той, е задължен по Конституция да идва тук, а не от симпатии. Второ, притеснително е това, което чух, защото Вие изнесохте проценти – 8% намаление, 15% намаление, което има две алтернативи: или това преструктуриране работи добре и изведнъж хазартът работи толкова добре, колкото миналата година, или тук ще възникнат нови въпроси след новите избори. А въпросите ще бъдат, че най-вероятно са укривани обороти, тъй като няма как Вие да отнемете лиценза на основната група фирми на собственик, който контролира по-голямата част от хазартния бизнес, и да отчетете 8% намаление. Значи тук са крити обороти и загубите не са 700 млн. лв., а са много по-големи. Продължава да стои въпросът как така българската държава, представена от Министерството на икономиката, от Министерството на правосъдието, от Министерството на финансите комисия, представляваща на практика целия Министерски съвет, е проспала 700 млн. лв. и сега изведнъж се сещаме, че НАП може да се организира и да прибере парите, които трябва да прибере в полза на българската държава. Нали директор на дирекция в НАП, който отговаря по методологията и качеството на провеждането на събирането на данъци, беше представител в Държавната комисия по хазарта? Какво е правил най-важният шеф на НАП там? Толкова години той стоя там – 15 години или колко изкара в Комисията по хазарта, за да пропуснем, според правителството, 700 млн. лв. (Председателят дава с това: как така гледате Вие в правителството, че пет години плаща по-високи такси, а някои избрани частни фирми, които твърдят, че са дали 67 млн. лв. рушвет на определени министри и премиери, са плащали по-ниски данъци? данъци? Завършвам – или има скрити обороти от миналата година, или тези числа не са точни. Благодаря Ви. Професор Гечев, нито едното „или“ ти е вярно, нито другото „или“ ти е вярно. Просто сбъркана логика на анализа, който правите. Аз обаче искам да завърша с организационните промени, които правим, с оглед да се създаде стройна организация и да не се допускат грешки или пропуски в работата, свързана с хазарта. Дирекция „Надзор върху хазарта и хазартните дейности“ прие недовършените производства, свързани с лицензионната дейност и от началото на 2021 г. активно участва в изработването на предложения и решения в административното производство по Закона за хазарта. Дирекцията е пряко ангажирана с издаването, отказването, прекратяването и отнемането на лицензи за организиране на хазартни игри, лицензи за производство, разпространение и сервиз, както и лицензи за внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване, като образуваните и неприключени до влизането в сила на Закона производства се довършват при досегашните изисквания в 9-месечен срок от влизането в сила на Закона, освен ако този срок е по-кратък от срока, предвиден в Закона за произнасяне. Създаден е и отдел „Методология на хазарта и хазартните дейности“ в дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ в Централното управление на НАП, която е отговорна за осигуряването на правилното, единно и унифицирано прилагане на данъчното, осигурителното и законодателството в областта на хазарта. За обезпечаване на новите структурни звена са проведени конкурентни подбори и конкурси за изграждането на капацитета им. Към настоящия момент се продължава провеждането на процедури за конкурентни подбори и конкурси за доокомплектоването на дирекцията и отдела с необходимите експерти. Служителите текущо преминават през различни обучения с оглед повишаване на професионалната им компетентност. В резултат на приетите промени в Закона за хазарта бяха изготвени и приети промени в подзаконовите нормативни актове – наредбите и тарифата за таксите, които се събират по Закона за хазарта. Приети са и осем наредби от Министерския съвет и една наредба, издадена от министъра на финансите. Благодаря Следващият въпрос е от народния представител Румен Гечев относно констатация на ОЛАФ за несъбрани мита от българските митници в особено големи размери. Господин Председател, колега Министър, колеги народни представители! В свое писмо BUDG/B3/GR1395033 от 1 март 2019 г. Европейската комисия уведомява Министерството на финансите за предстояща проверка на традиционните собствени ресурси, събирани и администрирани от митническата администрация на Република България. Проверката е проведена в периода 14 – 18 октомври 2019 г . Общата цел на одита е била да се установи дали прилаганите у нас системи и процедури относно митническата стойност

19-26-1, в който се поставя незадоволителна оценка на работата на нашите митнически власти. В тази връзка: верни ли са експертните оценки, че поради установените от Европейската комисия нередности страната ни може да бъде задължена да плаща компенсации на Европейската комисия в размер на десетки и стотици милиони евро? Какви конкретни институционални, организационни и кадрови мерки сте взели за привеждане на работата на Агенция „Митници“ към стандартите на Европейския съюз? Благодаря Ви.

в отговор на конкретния въпрос искам да подчертая, че не са ни известни каквито и да било експертни оценки, включително на Европейската комисия или нейни структури, за дължими десетки и стотици милиони евро. Освен това в законодателството на Европейския съюз не съществува механизъм за компенсиране, за какъвто се споменава във въпроса. Към настоящия момент не е постъпвало становище на Комисията, с което да се установява финансова отговорност на Република България във връзка с проверката на митническата стойност през 2019 година. Както Ви е известно, вносните мита представляват традиционен собствен ресурс за бюджета на Европейския съюз. Правилното определяне на митническата стойност на внасяните стоки, като база за определяне на размера на митата, е постоянен обект на проверки на Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ, обект на одит от Европейската сметна палата през 2017 г., а в периода от 2018 г. до 2020 г. е и специфична тема на проверка от страна на Европейската комисия по линия на традиционните собствени ресурси с фокус върху стратегията за контрол в областта на митническата стойност. Такава проверка Европейската комисия е извършила по график във всички, към онзи момент, 28 държави. За България проверката беше извършена в периода 14 – 18 октомври 2019 г. от упълномощени инспектори от генералните дирекции „Бюджет“ и „Данъчно облагане и митнически съюз“. В нея не е участвал представител на ОЛАФ. Обхватът на проверката е формулиран в четири специфични цели, обединени около стратегията за контрол в областта на митническата стойност на текстилни изделия и обувки – Глави от 61 до 64 от Комбинираната номенклатура на Европейския съюз. На заключителната среща на 18 октомври 2019 г. проверяващият екип излага предварителни констатации и формулира препоръки за подобряване на контрола и за извършване на последващи проверки на всички стоки от посочената номенклатура за месеците януари на годините от 2015-а до 2019, чиято стойност е под прага от 50% от изчистената средна цена на ОЛАФ, като, ако има основания за това, да бъдат установени и допълнителни мита. Въз основа на предварителните констатации и препоръки от заключителната среща, още в периода преди да бъде получен официалният доклад от проверката, България предприе следните действия: Въведе се автоматизирана система за превенция на риска от деклариране на стоки със занижена стойност чрез рискови профили, сравняващи декларираната митническа стойност със справедливите цени на ОЛАФ, като се използва разработената за целта система „Тезей“ на Съвместния изследователски център към Европейската комисия. Агенция „Митници“ актуализира и вътрешните си указания за засилване на контрола и за уеднаквяване на практиката при проверката, приемането и оспорването на декларираната митническа стойност на внасяните стоки. Направени бяха промени и в Закона за митниците, в сила от 1 януари 2020 г., за въвеждане на новия механизъм, като със Заповед от 14 януари 2020 г. на министъра на финансите се утвърди и списък със стоки с висок риск за финансовите интереси на Европейския съюз, за които се извършва много мъничко, извинявайте. Когато за стоките, включени в заповедта, се установи, че декларираните цени са по-ниски от справедливите цени, валидни за тях в Европейския съюз, митническите органи задължително изискват обезпечение, изчислено на база справедливите цени, с цел да осигурят събирането на митата в пълния им размер. Вследствие на предприетите мерки от страна на Българската митническа администрация, една от констатациите от проверката е приключила напълно, а останалите две – частично. бих искал да Ви информирам, че предприетите мерки бяха оценени от Комисията в рамките на проведената в периода 14 – 18 септември 2020 г. регулярна проверка на традиционните собствени ресурси. Проверяващият екип потвърди поставената при предходната проверка положителна оценка по една от целите, по други две цели отбеляза съществен напредък, а по основната цел – прилагане на подходяща стратегия за контрол на митническата стойност, постави оценка „задоволителна“, забележете, която е най-високата в оценъчната скала, използвана при проверките от Европейската комисия. Благодаря.

за да не обвинявате в пристрастност, аз ще Ви прочета каква е оценката на Европейската комисия и по-точно на господин Андреас Шварц в писмо, което е изпратил на 19 декември 2018 г. до Димитър Цончев – постоянен представител на Република България в Европейския съюз, и пише: „Европейската комисия и Европейската служба за борба с измамите редовно представят на държавите членки анализи, препоръки и инструменти за справяне с измамите при вноса – и са изпратени на България. „Съвместно през 2014 г. е извършена оперативна фаза на операция SNAKE. При тази операция са прилагани така наречените рискови прагови цени. Европейската комисия е изискала от държавите членки да продължат да прилагат тези прагови стойности.“ България не ги е приложила.

2015/013, е разполагала с необходимата информация, за да определи правилната стойност на вноса на текстил и обувки от Китайската народна република. Генерална дирекция „Бюджет“ е констатирала, че

Че Вашите митничари и свързаните с тях кръгове са откраднали от Европейския съюз, тъй като 80 на сто от митата отиват в Европейската комисия. И Вие казвате, че няма претенции! Вие мислите, че Европа ще опрости на България към един милиард лева, които са отишли в частни джобове?!

за общините в област Враца през 2021 г. Заповядайте, господин Кръстев.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 Вие уведомявате кметовете на общините за сключен договор между Министерството на финансите и „Информационно обслужване“ АД за поетапно внедряване на интегрираната финансово-информационна система на общините. Определени са и тези, които следва да внедрят продукта до края на 2020 г., както и тези, които ще го внедряват до края на 2021 г.

в началото на месец ноември в отговор на парламентарен въпрос имах възможността да Ви запозная с предимствата на интегрираната финансово-информационна система на общините. Основната цел на внедряването на системата е унифициране и улесняване на счетоводните процеси във всички общини на Очакванията са в дългосрочен план голяма част от специфичните особености на общините постепенно да изчезнат; да се постигне еднакво качество при въвеждането, съхраняването и интегритета на информацията; стандартизиране на процесите, свързани с управлението на счетоводните данни и тяхното агрегиране и консолидиране на различни управленски нива; създаване на административен капацитет, притежаващ еднакви знания и умения. обслужване“ АД за поетапно внедряване на интегрираната финансово-информационна система за общините и свързаните с това услуги и дейности, е в сила от 1 октомври 2020 г., като срокът за неговото изпълнение е 51 месеца. В рамките на първото тримесечие на тази година в дейностите по внедряване на системата са обхванати 31 общини, в това число и общините на област Враца – Борован, Бяла Слатина, Криводол и Мездра. За улесняване подреждането на общините по години беше направено условно деление на малки, средни и големи общини на база брой население. Включените през настоящата година общини попадат в групата на малки и средни общини. Посочените общини от област Враца са определили вече служителите, които са оторизирани от кмета на общината да отговарят за дейностите по внедряването на системата. Изпълнителят по договора „Информационно обслужване“ АД преди внедряването на системата за всяка конкретна община извършва подробен анализ на счетоводната политика на общината, като я отразява чрез извършване на необходимите настройки в системата. Към момента в условията на противоепидемични мерки обучението на служителите се провежда предимно дистанционно, а в бъдеще – да се надяваме, че ще е възможно и на място. Обучението се извършва по функционални модули на системата: бюджет, финансово счетоводство; дълготрайни активи и материално стопанство, чрез предоставяне на подробни обучителни материали. За проведеното обучение са създадени широкодостъпни видеоматериали, чрез които всеки служител може да премине многократно първоначално проведеното обучение. В процеса на експлоатация на системата се извършва обучение и при смяна на служител Освен това за всяка община поименно са определени квалифицирани служители на „Информационно обслужване“ АД, които предоставят консултации и помощ на потребителите, като са посочени техните имена, адрес на електронна поща, телефон, мобилен телефон за връзка. На разположение на общините е и централизиран адрес на електронна поща за заявки за консултации, обучения, промяна, проблеми и други. В заключение искам да Ви уверя, че при организиран непрекъснат процес на обучение чрез наличието на видео и предоставени обучителни материали, от една страна, а от друга страна, осигуряване квалифицирана консултантска помощ за работа с интегрирана финансово-информационна система за общините, са налице необходимите условия за успешно внедряване на системата в общините през следващите четири години. Благодаря Ви.

Следващият министър, който ще отговаря на въпросите, е министърът на околната среда и водите – господин Емил Димитров. Въпросът е от народния представител Ерджан Ебатин и Севим Али относно промяна в плана на управление на защитена територия „Колокита“ и застрояването на полуостров Буджака. Заповядайте. Уважаеми министри, уважаеми дами и господа народни представители! Неотдавна излезе информация в медиите, според която в последния ден от управлението на правителството на Иван Костов – на 23 юли 2001 г., тогавашният министър на околната среда и водите Евдокия Манева е издала заповед, с която променя плана за управление на защитената територия „Колокита“, обхващаща целия полуостров Буджака, като с тази заповед се разрешава строителство в Зона 2 на защитената територия, което дотогава е било изцяло забранено. В информацията, уважаеми колеги, беше пояснено, че полуостровът е защитена територия от 1970 г. и че в Зона 2 са всички земи на Буджака, а в Зона 1 са само фиордите и скалите по брега. Във връзка с това нашият въпрос към Вас, уважаеми господин Министър, е: вярно ли е, че в последния ден от управлението на правителството на Иван Костов – на 23 юли 2001 г., тогавашният министър на околната среда Евдокия Манева е издала заповед, с която е променила плана за управление на защитената територия „Колокита“, обхващаща целия полуостров Буджака, и с тази заповед е разрешено строителството в Зона 2 на защитената територия, което дотогава е било изцяло забранено? Ако е вярно, с какви мотиви е променен планът за управление на защитената територия „Колокита“, това законосъобразно ли е направено? Нанесени ли са щети на защитената местност с тази заповед за изменение на плана и с разрешаването на застрояването в Зона 1? Вярно ли е, че директно върху скалите в Зона 1 са имотите на журналиста от вестник „Капитал“ Йово Николов, а също и на Михаил Заимов? Ако е да, това не е ли нарушение на режима на защитената зона? Компетентните органи, в случая МОСВ, съгласували ли са тези строежи и с тяхното реализиране не е ли увредена защитената зона, и какви са щетите? Пак по информация от медиите – констатирано ли е изливане на фекални води от къщата на Иво Прокопиев директно по скалистата пътека, водеща към залива и плажа, и съответно към морето, и ако е вярно – предприемани ли се някакви мерки досега и какви са те? Ако не са и МОСВ не е било информирано, ще се сезира ли като компетентна институция и ще направи ли проверка във връзка с медийните публикации, за които

Уважаеми господин Ерджан Ебатин и господин Севим Али, защитената местност „Колокита“ е обявена със заповед № 1754 от 16 юни 1970 г. на Министерството на горите и горската промишленост. Защитената територия обхваща част от полуостров Буджака, като сърцевинната част на полуострова е извън нея. Със заповедта за обявяване не се допуска извършването на строителство, като е уточнено, че строителството и благоустрояването на защитената територия ще се разреши с разработването на цялостен благоустройствен проект за тази част от Южното Черноморско крайбрежие.

състояща се от скални образувания и фиорди – в тази зона не се допускат никакви дейности; Зона 2 е обособена като вилна зона, включваща възстановени на собствениците земеделски земи. Зоната е формирана като буферна на Зона 1, целяща недопускане на вредни въздействия върху забележителните скални образувания. Целта на обявяване на защитената зона е именно опазване на фиордите, скалните образувания, които са включени в Зона 1. В тази връзка извършеното строителство на вилни сгради в Зона 2 не може да увреди предмета на опазване в защитената местност. С последващи изменения и актуализации на плана за управление са въведени допълнителни норми и параметри, спазването на които е задължително при издаване на разрешение за строеж на конкретни обекти. Зона 1 – скални образувания и фиорди, е изключителна държавна собственост. В границите ѝ не се допуска строителство и дейности, увреждащи естетическата естетическата стойност на терените. Държавата в качеството си на собственик на тази площ не е допускала процедури за извършването на строителство и дейности и не е извършвала разпоредителни сделки – продажба, отдаване под наем и други, на юридически или физически лица. При констатиране на недобросъвестност и евентуално увреждане на скалните образувания и фиорди от страна на МОСВ, респективно РИОСВ – Бургас, незабавно е уведомявана прокуратурата – в случай че нарушенията не представляват престъпление, като са предприемани предвидените в екологичното законодателство административно-наказателни мерки. МОСВ няма задължение и не поддържа регистър на собствениците на имоти, поради което не може да бъде определено местоположението на обектите – сградите на Михаил Заимов, Йово Николов и Иво Прокопиев, спрямо които са отправени въпросите. Както вече отбелязах, в Зона 1 – скални образувания и фиорди, е изключителна държавна собственост и не е допускано строителството на каквито и да било сгради. По отношение начина на третиране на битови и фекални отпадъци и води Ви уведомявам, че по-голямата част от сградите са свързани към главен канализационен колектор, отвеждащ отпадните води в района на канализационната мрежа на град Созопол. За друга част от сградите отпадъчните води се събират в безотточни резервоари или локални пречиствателни станции. Със специализиран транспорт отпадъчните води от тези съоръжения се извозват до най-близките пречиствателни станции за отпадни води за последваща обработка. обработка. Относно питането за изливането на фекални води директно по скалистата пътека, водеща към Райския залив и плажа, съответно към морето, Ви уведомявам, че на 12 февруари 2020 г. Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас, извърши съвместна проверка с представител на Община Созопол. При проверката не са установени тръби, отвеждащи битови, фекални и/или атмосферни води в залива и по пътеката, както и по ската, а се оттичат свободно само дъждовните води. Районът е водоснабден и с изградена канализационна инфраструктура, обслужваща сградите. Реплика? Благодаря за отговора, господин Министър. В анализа, направен при разработването на Плана за управление на защитената територия „Колокита“ през 2013 г. и публикуван на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите, е направен извод, цитирам, „Предвид интензивното развитие на морския туризъм и застрояването с хотели и вилни селища, в района е нарушено качеството и структурата на природните местообитания, които са чувствителни към строителните дейности в прилежащите територии, като също така има и увреждане на крайбрежните скали при строеж на подпорни стени и прокопаване на стъпала за слизане до морския бряг.“ В анализа е отбелязано също, че в защитената територия има типови природни местообитания, застрашени на европейско и национално ниво, и че са установени общо 15 растителни вида с природозащитен статус, три вида от които са включени в Червената книга на България – един в категория „Рядък“ и шест в категория „Застрашен“. Територията е силно увредена от застроените площи и изградената инфраструктура, а и защото в околностите в околностите има полуразрушени сгради, навеси, бунгала и изоставени строежи. Това са резултатите, уважаеми господин Министър, от човешката дейност в защитената територия след разрешаването на строителството в територията през 2001 г. и неспазването на ограниченията. Ние ще сезираме прокуратурата с цел да бъде направена пълна проверка на законосъобразността на разрешаването на строителство в защитената територия „Колокита“; на това дали реституирането на земи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

Постигна се и втвърдяване на ДПС за изборите. Едните показаха, че са живи – другите, че са готови. Какво обаче не постигнаха? Достъп до плажа. В момента едни си вървят с лодки, а тези хора, които бяха собствениците на имоти в Росенец, бяха подготвили и място за път. Така че гражданите загубиха, партиите спечелиха. Днес ДПС ме пита за защитена местност „Колокита“: Йово Николов, Прокопиев къде живеели? Защо не акостирахте и Вие с една лодка?

Искам да кажа, че всички по време на изборите, включително и при мен се е случвало, казваме и правим малко повече от необходимото и от обичайното, за да печелим гласове. Но моля Ви, не преминавайте създадени граници – търпимост, уважение и зачитане правата на останалите. Изборите ще минат,

Прави сте да питате, защото едните нападнаха Доган, Вие сега да върнете на тези, които са Ви нападнали. Проявете мъдрост и оставете другите да се излагат! В заключение – в останалите три месеца няма да допусна в качеството си на министър реваншизъм към бизнес, към партии или да бъда нечия екологична бухалка. Всичко, което се е случило от 70 а година до момента, Вие сте го знаели. Не сте чакали в навечерието на изборите да го направите,

СИМЕОНОВ: Моля Ви, не подвиквайте от залата. И Вашата реплика не беше по същество – обяснявахте какво ще правите с прокуратурата. Така че каквато репликата, такава и дупликата. Следващият въпрос. Отново министърът на околната среда и водите господин Емил Димитров ще отговори на въпроса на народния представител Иван Иванов относно съставен акт за установяване на административно нарушение на Общинско предприятие „Чистота“ към Община Шумен

на предходно заседание по време на парламентарен контрол Ви зададох един въпрос, по който се установи, че след извършена проверка от експерти на РИОСВ Басейнова дирекция на 11 януари 2021 г. е установено, че от ретензионния басейн на депото за неопасни отпадъци в град Шумен има преливане на инфилтрати – отпадъчни води, в дъждоприемна канавка, чрез която водите се отвеждат в дере, което се зауства в река Камчия. Същото е квалифицирано като аварийна ситуация – била в резултат на авария на помпите. След многократни сигнали е издаден акт за установяване на административно нарушение на Общинско предприятие „Чистота“. Понеже предния път не ми отговорихте как, защо какъв акт е издаден, Ви задавам още веднъж този въпрос. Надявам се да бъдете коректен и точен. Моля Ви да ми отговорите: на какво основание, с какви мотиви и въз основа на кой закон е съставен този акт за установяване на административно нарушение на Общинско предприятие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

На 11 януари 2021 г. в РИОСВ – Шумен, е съставен акт по реда на Закона за водите, но не на Общинско предприятие „Чистота“, а на Община Шумен, като собственик на регионално депо за неопасни отпадъци, за установено административно нарушение – неизпълнение на дадено от Екоинспекцията предписание за почистване на руслото на дерето – водоприемник на повърхностни и пречистени битови фекални отпадъчни води, от Регионално депо за неопасни отпадъци – Шумен.

На Общинското предприятие „Чистота“ е съставен акт през месец юли 2020 г. по реда на Закона за водите за установено заустване на непречистени отпадни води в дере, което се зауства в река Камчия. За съставения акт от директора на РИОСВ – Шумен, е издадено наказателно постановление в размер на 3 хил.

Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожо и господин министри, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, животът и здравето на хората никога не могат да бъдат квалифицирани като предизборна кампания. На Вашия отговор. Всеизвестен факт е, че Регионалното депо – Шумен, има издадено комплексно разрешение по чл. 117 от Закона за опазване на околната среда.